Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 66, който става § 91: „§ 91.

В чл. 108, ал. 6, т. 3 навсякъде думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“. 3. В чл. 110, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“. 4. В чл. 114, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“. 5.

се заменят с „и Комисията за финансов надзор“.“ По § 67 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Менда Стоянова. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 67, който става § 92: „§ 92.

ал. 6 и 7 и чл. 143я², ал. 6 започва да тече от 1 януари 2021 г. за: 1. трансгранични данъчни схеми, предоставени за прилагане, готови в степен, която позволява тяхното прилагане, или първата стъпка по прилагането на които които е извършена между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.; 2. помощ, съдействие или консултация по отношение на изготвянето, предлагането на пазара, организирането, управлението или предоставянето за прилагане на трансгранична данъчна схема, предоставени от консултант по чл. 143я¹, ал. 7 между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.

осъществяван по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за отчетната 2019 г. предоставящите информация финансови институции предоставят данните по чл. 142б от същия кодекс на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите в срок до 30 септември 2020 г. (2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя данните по ал. 1 с компетентните органи на участващите юрисдикции в срок до 31 декември 2020 г.“ Предложение на народния представител Менда Стоянова. Предложението е оттеглено.

Моля, режим на гласуване

По § 69 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 95: „§ 95.

По § 69 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 69, който става § 95: „§ 95. В Закона за частната охранителна дейност ал. 2 думите „от Държавната комисия по хазарта“ се заменят със „съгласно Закона за хазарта“.“ По § 70 има предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на §

чл. 16, ал. 1 след думите „Национална сигурност“ се добавя „Националната агенция за приходите“, а думите „Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „и Комисията за финансов надзор“.“

точка 19 се изменя така: „19. назначава и освобождава изпълнителния директор на Антидопинговия център;“; в) създава се т. 19а: „19а. назначава и освобождава органите за управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, съгласувано с министъра на финансите;“.

АНГЕЛОВА: Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 73 да бъде отхвърлен. Предложение на народния представител Даниела Дариткова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 99: „§ 99. Правилото по чл. 13а, ал. 2 за организиране на хазартните игри от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“

Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на § 74, който става § 100: „§ 100. Издадените подзаконови нормативни актове до влизането в сила на този закон се прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му противоречат.“

Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване на § 73, който е отхвърлен,

приехме трудния, спорен и изключително важен ЗИД на Закон за хазарта. Честито на печелившите и на потърпевшите!

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще Ви запозная с „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси На свое заседание, проведено на 16 юли 2020 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65,внесен от Менда Кирилова Стоянова и група народни представители на 10 юли 2020 г. На заседанието присъстваха представители на Министерството на финансите: Росица Велкова – заместник-министър; от Националното сдружение на общините в Република България – господин Пламен Петров юрисконсулт на Сдружението; от МВР – госпожа Биляна Стойкова – главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативна дейност“, Пантелей Дамянов – началник на сектор в отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“, и Валери Митов – полицейски инспектор в сектор КПДП в отдел „Пътна полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Менда Стоянова. С предлаганите текстове се прецизират разпоредби и се отстраняват възникнали в практиката проблеми, а именно: На първо място се предлага след прекратяване на регистрацията на превозното средство да отпадне задължението за представяне в общината на удостоверение за предаването му за разкомплектоване. Прецизира се датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък на 31 януари, тъй като посочената в Закона дата 30 януари води до заблуждение на данъчно задължените лица относно изтичане на законовия срок за подаване на декларацията, тъй като месец януари има 31 дни. С промяната се предотвратява възможността при подадена от лицата декларация на 31 януари същите да нарушат разпоредбата на чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси и съответно да понесат административна санкция съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от същия закон. Предоставя се възможност на Общинския съвет да освободи лицата, преустановили стопанската си дейност в имота в резултат на обявеното извънредно положение от 13 март 2020 г. от заплащане на таксите за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. Предвижда се преустановяването на дейността за съответния период да се доказва от задължените лица с финансови и други документи, като редът и начинът да бъде определен от Общинския съвет. Допълва се чл. 91 от Закона за движението по пътищата относно специалния режим на движение на моторни превозни средства, като се добавя, че с такъв могат да се ползват регистрираните по реда на Закона за лечебните заведения моторни превозни средства, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния. На следващо място се предлагат промени във връзка със създаване на условия за ефективно събиране на данъка при прехвърляне на собствеността върху превозните средства, предвид изменената разпоредба на чл. 44, ал. 4 от Закона за местните данъци и такси. С промяната в чл. 44, ал. 4 на Закона за местните данъци и такси, която е в сила от 1 януари 2020 г., се регламентира, че не подлежат на облагане с данък при придобиване на имущества само моторни превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за движение. Прилагането на тази разпоредба обаче практически е затруднена по отношение на превозните средства, които вече са имали поне една регистрация в страната, тъй като те… (Шум.) ИЛИЕВА: …подлежат вече на облагане с данък при придобиване на имуществото. За преодоляване на системните проблеми, свързани с недобросъвестното прекратяване на регистрацията на моторните превозни средства с цел неплащането на данък при последващо прехвърляне на собствеността върху тях, се предлага регламентирането на изискване за приобретателя на моторното превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, да представя на службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин от Закона за местните данъци и такси при съответната следваща регистрация на превозното средство. Предвижда се промяната в чл. 145, ал. 5 от Закона за движение по пътищата да влезе в сила след три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“, като в същия срок министърът на вътрешните работи следва да приведе приведе Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. в съответствие с изменението. След проведеното обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65,

Доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Кой ще ни запознае с Доклада? Заповядайте.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 № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10 юли 2020 г. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 22 юли 2020 г., бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10 юли 2020 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител Станислав Иванов. Със Законопроекта се предлага отпадането на задължението за предоставяне на съответната община на удостоверението за предаване за разкомплектуване на моторно превозно средство след прекратяване на неговата регистрация. Според вносителите с предложението се цели облекчаване на административната тежест, както за собствениците така и за общинските служители, тъй като данните за пътното превозно средство се предоставят автоматизирано от регистъра на пътните превозни средства. Преходните и заключителните разпоредби на Законопроекта е предложена разпоредба, според която съответният общински съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови отпадъци на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Преустановяването на дейността за съответния период е предвидено да се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин определен от Общинския съвет. Със Законопроекта се предлагат и промени в Закона за движението по пътищата. Допълва се чл. 91 относно специалния режим на движение на моторните превозни средства, като се добавя, че такъв могат да ползват моторните превозни средства на лечебните заведения, регистрирани по реда на Закона за лечебните заведения, предназначени за предоставяне на медицинска помощ при спешни състояния. Предвиждат се промени и във връзка със създаване на условия за ефективно събиране на данъка при прехвърляне на собствеността върху пътните превозни средства. Предлага се изискване приобретателят на моторно превозно средство, за което е имало поне една регистрация в страната, да представя на службите по регистрация на МВР издаден или заверен от общината документ за платен данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин от Закона за местните данъци и такси при съответната следваща регистрация на превозното средство. В хода на дебатите по Законопроекта се изказаха народните представители Станислав Иванов, Георги Свиленски, Лало Кирилов и Димитър Данчев. След проведените разисквания и изказаните мнения Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения единодушно с 19 гласа „за“

Колеги, имате думата за изказвания по внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Има ли желаещи за изказване? Няма. Прекратявам разискванията. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, № 054-01-65, внесен от Менда Стоянова и група народни представители на 10 юли 2020г. Гласували

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, първо да подложа на гласуване процедура за допуск на основание чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията като в залата моля да бъдат допуснати господин Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор и господин Владимир Савов, и Петър Джелепов – кандидати за заместник-председател и член на Комисията за финансов надзор. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ: Моля, режим на гласуване за допуск на изброените лица.

и на Петър Георгиев Джелепов – кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица На открито заседание, проведено на 16 юли 2020 г. и излъчено в реално време в интернет страницата на Народното събрание, Комисията по бюджет и финанси проведе изслушване на на предложените кандидати за заместник-председател и член на Комисията за финансов надзор по реда на Раздел IV от приетите Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“, и на кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, представяне, публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание събрание (ДВ, бр. 59 от 3 юли 2020 г.), наричани по-нататък „Процедурни правила”. Председателят на Комисията по бюджет и финанси госпожа Менда Стоянова отбеляза, че видно от представените от кандидатите документи, същите отговарят на изискванията на Закона за Комисията за финансов надзор за членове и следва да бъдат допуснати до изслушване.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 господин Владимир Савов не са открити документи, установяващи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на По отношение на господин Петър Джелепов становището ѝ е, че съгласно чл. 26, ал. 4 от горецитирания закон лицата, родени след 16 юли 1973 г., не подлежат на проверка. Кандидатурите на господин Владимир Савов и на господин Петър Джелепов бяха представени от вносителя на предложенията – председателя на Комисията за финансов надзор господин Бойко Атанасов. Той подробно запозна Комисията по бюджет и финанси с образованието, професионалния опит и лични качества на всеки един от кандидатите, като в заключение отбеляза, че и двете кандидатури притежават необходимото образование, професионален опит и публична репутация за заемане на съответната длъжност – като заместник-председател и член на Комисията за финансов надзор, и изрази увереност, че ще допринесат за по-нататъшното развитие и продължаване на политиката на укрепване на регулаторния орган. След представянето на кандидатурите се премина към представянето на концепциите на кандидатите за дейността им в Комисията за финансов надзор. Първи своята концепция представи господин Владимир Савов – кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“. В началото на своето изложение господин Савов отбеляза, че познава отблизо дейността на регулаторния орган, тъй като до месец януари тази година е бил член на Комисията за финансов надзор и за известно време е изпълнявал правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Застраховател надзор“. своята концепция господин Савов разгледа следните приоритетни направления и предизвикателства пред застрахователния надзор, които според него изискват решителни и бързи действия: На първо място, основен и незабавен приоритет на надзора е мониторингът и реакцията към кризата, причинена от пандемията с COVID-19. Според господин Савов в резултат на пандемията застрахователите се сблъскват с тежки предизвикателства както по отношение на затруднените пазарни условия, така и при поддържането на операциите си, като в същото време предприемат стъпки за защита на служителите и клиентите. Той подчерта, че особено важно е застрахователите да са в състояние да поддържат услугите на своите клиенти и да приложат необходимите мерки за осигуряване на непрекъснатост на бизнеса. този смисъл господин Савов застъпи становището, че застрахователният надзор следва да продължи да проявява гъвкавост по отношение на сроковете на надзорно отчитане, което е в съответствие с препоръките на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Като втори важен приоритет в дейността на управление „Застрахователен надзор“ господин Савов посочи довеждането до завършек на концепцията и практическото въвеждане на системата „бонус-малус“. Обществената дискусия на първия вариант на проекта за система „бонус-малус“ е показала, че тя се нуждае от усъвършенстване, за да бъде възприета от обществото и да бъде ефективно прилагана. Целта е да се въведе по-справедливо ценообразуване на индивидуалната премия по застраховката „Гражданска отговорност на автомобилистите“ – в зависимост от поведението на водача на пътя, което, от една страна, може да е причина за катастрофи и щети, а от друга, да доведе до премирането на водачите без щети и нарушения. По този начин ще се постигне дългосрочен дисциплиниращ ефект, за да се осъществи голямата цел, а именно – намаляване смъртността на пътя. сътрудничество с другите две институции, оправомощени да приемат съответната Наредба – Министерство на вътрешните работи и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са изработени нови редакции на наредбата и са подготвени нормативни промени, които според господин Савов ще отговорят на обществените очаквания и ще постигнат стратегическите цели на тази система. На трето място, господин Савов изтъкна като изключително важна задача в неговата дейност разработването съвместно с Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика на методика и наредба за определяне размера на обезщетенията за имуществени и неимуществени вреди, вследствие на телесни увреждания или смърт. Работата по формирането на самата методика според него следва да бъде ускорена с оглед на кратките законови срокове, като се отчита и спецификата на българската правна система и традиции. Освен това в изложението си господин Савов посочи, че следва да бъде засилен проактивният диалог на надзора със застрахователите с цел ранно предупреждение и предприемане на превантивни мерки, за да се стига по-рядко до принудителни и наказателни такива. Именно риск-базираният надзор има за цел приоритизиране и адресиране на рисковете в поднадзорните лица на Комисията за финансов надзор с цел защитата на финансовата стабилност на сектора. На последно място господин Савов отбеляза, че мерките срещу вируса COVID-19 са поставили с по-голяма острота въпроса за дигитализацията на процесите и услугите, тоест възможността за предоставянето им от разстояние, без това да наруши интегритета на регулациите и надзора. Дигитализацията дава не само бързина и сигурност, но и видимост и прозрачност. В този смисъл развитие и по-широко приложение според него трябва да получат регулаторните и надзорните цифрови технологии, автоматизираният анализ на данни в електронен вид при извършване на контролни действия, насърчаване на електронно подаване на информация, изграждане на капацитет за наблюдение и ефективен контрол на електронните платформи на застрахователите и посредниците. В заключение, господин Савов подчерта, че при изпълняването на своите правомощия той ще се ръководи от принципите и стандартите, залегнали в Стратегията на Комисията за финансов надзор, а именно: законност, обективност и безпристрастност, предвидимост и последователност, отговорност и прозрачност, ефективност и ефикасност. Втори своята концепция представи господин Петър Джелепов, кандидат за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Концепцията на господин Джелепов е базирана на развитието на основни процеси в работата на Комисията за финансов надзор, а именно: 1. Анализ на рисковете в небанковия финансов сектор. 2. Защита на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.

в небанковия финансов сектор следва да се базира на ефективното прилагане на риск-базиран надзор и поддържане на стабилни финансови пазари, който се изразява в ранната идентификация на рисковете с оглед поддържане на финансова стабилност; развитие на подхода за анализ на данни в електронен вид при извършване на контролни действия; насърчаване на електронно подаване на информация; изграждане на капацитет за наблюдение и ефективен контрол на електронните платформи; провеждане на стрес-тестове за идентифициране на проблемните области в дейността на поднадзорните лица; извършване на анализ на идентифицирани проблеми в секторите, в които извършват дейност поднадзорните лица. Наред с това следва да се прилага стратегия за управление на риска от неспазване на относимото законодателство от поднадзорните лица. Тук усилията трябва да бъдат насочени към извършването на периодични оценки на нивата на спазване на относимото законодателство; регулярна оценка на отделните рискови индикатори и определяне на рисковия профил на поднадзорните лица. Акцентът върху настоящи и бъдещи рискове, присъщи за сферата на дейност на поднадзорните лица, според господин Джелепов ще доведе до създаване на приобщаващ подход към ранни коригиращи действия и предотвратяване на последиците. Изграждането на система за ранно предупреждаване чрез непрекъснато събиране и анализ на данни ще повиши пропускателната способност за наблюдение и на база ключови индикатори ще се предвиди евентуална криза. Анализът и фокусът върху проблеми с висока степен на риск в трите сектора ще даде възможност за специфични действия за справяне с предизвикателствата, които имат значение за целия сектор. На второ място, господин Джелепов подчерта, че осъществяваната от него контролна дейност ще бъде насочена към предотвратяване и преустановяване на закононарушения с оглед осигуряване защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Според него това ще се постигне чрез предприемане на своевременни и ефективни регулаторни и надзорни мерки като изготвяне на предложения за промяна на нормативната рамка и надзорните практики въз основа на извършваните проверки и на анализа на констатираните проблеми от жалбите и сигналите на потребителите и чрез повишаване на финансовата грамотност на потребителите, чрез нови инициативи, с акцент върху финансовите иновации. На трето място, господин Джелепов подчерта, че основна негова задача ще бъде осъществяване на подкрепа на иновациите в небанковия финансов сектор. Действията му в изпълнение на тази задача ще бъдат насочени към провеждане на консултации с пазарните пазарните участници за проучване на иновативни решения за подобряване на ефективността на пазарите; насърчаване на технологични решения, насочени към намаляване на разходите и разширяване на достъпа към финансови продукти и услуги. Ключов момент е установяване влиянието на въведеното извънредно положение във връзка с COVID-19 както в национален план в България, така и в глобален мащаб и отражението на кризата върху пазара на финансови иновации. Като причинно-следствена връзка целта е да се проследи и анализира процесът на привличане на нови клиенти и финансови ресурси чрез практическото приложение на технологични решения във финансовия сектор. В заключение господин Джелепов подчерта, че най-важният краен резултат е дигитализацията на небанковия финансов сектор, понижаване на разходите, съответно ръст на приходите, и улеснен достъп на клиентите до финансовите, застрахователните и осигурителните услуги. Съгласно т. 5 от Раздел IV от Процедурните правила народните представители изразиха подкрепата си по отношение на двете кандидатури. Съгласно т. 6 от Раздел IV от Процедурните правила госпожа Менда Стоянова информира народните представители, че не са постъпили становища и въпроси от лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание по отношение на кандидатурите на господин Владимир Савов и господин Петър Джелепов. Комисията по бюджет и финанси установи, че предложените кандидати отговарят на законовите изисквания за заемане съответно на длъжността заместник-председател и член на Комисията за финансов надзор. Натрупаният експертен, административен и управленски опит от предложените кандидати, както и придобитите от тях квалификации са положителни предпоставки за осъществяването на компетентно и отговорно управление на Комисията за финансов надзор. Въз основа на проведеното изслушване Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и гласува по реда на Раздел V от Процедурните правила предложените кандидатури на Владимир Николаев Савов за заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор и на Петър Георгиев Джелепов за член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката ѝ по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, за което прилага към настоящия доклад проекти на решения за избора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

заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“, и член, отговарящ за политиката по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, осъществяване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. За заместник-председател на управление „Застрахователен надзор“ в Комисията за финансов надзор предлагам господин Владимир Савов. Той е опитен финансист с експозиция към регулациите на надзора, финансовия анализ, застраховането, в капиталовите пазари и банковото дело. Запознат е в детайли с дейността на Комисията, тъй като шест години заема длъжността „член на Комисията“. Освен тази си роля той изпълнява последователно правомощията на заместник-председател на управление По време на работата си в Комисията господин Савов фокусира усилията си към последователност на процесите, отговорност и ефективност за постигане на устойчиви във времето резултати, базирани на прозрачност и законност. Постиженията му говорят за неговия безспорен професионализъм във вземането на стратегически решения. Дълбоко уверен съм, че личност със сериозен опит, експертиза, умения и добра репутация, какъвто е господин Владимир Савов, е от изключително значение за успешната работа на Комисията. Убеден съм, че международният му опит, позиционирането му като представител на Комисията за финансов надзор пред институциите в Европа, както и уменията му в дипломацията ще допринесат за развитието на Комисията като регулаторен орган с имидж, базиран на резултати и отношение. Кандидатурата за член на Комисията за финансов надзор е на господин Петър Джелепов. До този момент той е изпълнителен директор и член на Управителния съвет на една от банките в България. Професионалната му кариера преминава през ръководството на регионални структури в банковия сектор, през управление на процеси и екипи, както и през анализ и създаване на модели в услуга на индивидуалните потребители. Акцент в представянето му са уменията за водене на преговори, анализ на макро- и на микрониво и разбиране на нуждите на потребителите. По време на над 10-годишния си професионален опит в сферата на управление той акцентира върху реализиране на бизнес стратегии, мониторинг, контрол на постигнатите резултати, планиране на бизнес цели в банките и пряко участие във воденето на разговори и преговори. С оглед уменията, придобити от господин Джелепов в банковия сектор, и неразривната връзка между банковия и небанковия сектор изразявам своята увереност, че професионалният му опит ще допринесе за осъществяването на дейността по защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица, както и същевременно ще постави акцент върху анализа и оценката на рисковете на финансовите пазари. Господин Джелепов и господин Савов притежават пълния набор от качества, които гарантират силен експертен екип в Комисията за финансов надзор, който да постига високи резултати и да осигурява стабилност и предвидимост

Парламентарните групи разполагат със съответното предвидено в Правилника време. Ако някой желае, може да удължим времето.

Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор РЕШИ: Избира Владимир Николаев Савов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.“

усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.“ Гласували

Господин Петър Георгиев Джелепов е избран за член на Комисията за финансов надзор. Моля избраните лица да заемат мястото си на трибуната за полагане на клетва.

да спазвам Конституцията и законите на страната, да работя за осъществяването на целите на Комисията за финансов надзор, като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност като се ръководя от принципите на независимост, обективност и добросъвестност при изпълнение на задълженията, възложени ми от закона. Заклех се!“

По следващата точка от дневния ред предоставям трибуната на чаровната председателка на Народното събрание.

Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли 2020 г. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители на 1 юли 2020 г.; Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков на 9 юли 2020 г. С Доклада ще ни запознае господин Веселинов. Заповядайте, господин Веселинов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. „Доклад за второ гласуване на Общ законопроект за изменение и допълнение на Закона местното самоуправление и местната администрация, изготвен на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника въз основа на приетите на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-61, внесен от Александър Ненков и група народни представители, и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, № 054-01-63, внесен от Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

за създаване на нов § 1. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено в редакцията на чл. 28а. По § 1 предложение от народните представители Никола Динков, Дора Янкова и Любомир Бонев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Има предложение от народните представители Александър Ненков, Анна Александрова, Александър Иванов и Искрен Веселинов.

При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез

и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. (2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието. (3) В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. (4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3. 3. (5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието. (6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението, което беше направено по Закона за местното самоуправление и местната администрация, беше навременно, тъй като по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка много общински съвети предприеха действия и проведоха заседания на общинските съвети чрез видеоконферентна връзка или заседания от разстояние. Предложените промени регламентираха такава възможност за промяна на чл. 28, но основното съдържание на чл. 28 регламентира участието на гражданите в заседания на общинските съвети, а така също възможността им да поставят въпроси, да поискат отговори както от Общинския съвет, така и от кметовете на общините по време на заседанията. предложения текст при първо четене не даваше такава възможност. Ние направихме предложение между първо и второ четене най-вече за осигуряване на публичност при провеждането на заседанията на Общинския съвет. Те бяха отразени от Комисията в новото предложение, което ние подкрепяме и ще гласуваме „за“. Тук обаче има една особеност с предложението по ал. 3. Какво казва тя? В случаите по ал. 1, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, Общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседание от разстояние и да приемат решение чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условия за кворум и лично гласуване, и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Какъв друг начин? Заседание чрез и вземане на решение чрез подпис. Да, такива примери има, но дано това не стане практика в следващите провеждани заседания на общинските съвети. Ще подкрепим така предложеното изменение. Благодаря.

По § 3 има предложение от народните представители Александър Ненков, Анна Александрова, Александър Иванов и Искрен Веселинов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашния текст става ал. 1. 2. Създава се ал. 2: „(2) За общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския съвет и

„Заключителни разпоредби“. Предложение от народния представител Александър Ненков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така: „Преходни и заключителни разпоредби“. разпоредби“. Комисията предлага да се създаде § 5: „§ 5. Започнатите производства по установяване на несъвместимост или на конфликт на интереси за общински съветници, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се приключват при условията на този закон“.“

до 30 юли 2020 г. включително операторът на електропреносната мрежа представя на министъра на енергетиката доклад за степента на адекватност

доклад на оператора на електропреносната мрежа налага при необходимост предоставянето на студен резерв на кондензационна топлоелектрическа централа с най-голяма инсталирана мощност в страната със заповед по реда на чл. 70 от Закона за енергетиката за период от 1 август 2020 г. до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, но не по късно от 1 юли 2021 г. г. (3) За периода от 1 август 2020 г. до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, но не по късно от 1 юли 2021 г.: 1. операторът на електропреносната мрежа сключва сделки за студен резерв в съответствие със заповедта на министъра на енергетиката по ал. 2; 2.

3. пределната стойност на разходите на оператора на електропреносната мрежа за закупуване на разполагаемост за студен резерв е не по-висока от определената в решението на Комисията за енергийно и водно регулиране за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ към датата на влизане в сила на този закон.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Парламентарната група на „БСП за България“ ще подкрепи това предложение. Винаги сме били водени от разбирането, че енергетиката трябва да бъде подкрепяна, стабилна, предвидима и да няма рискове от образуване на провали, които биха могли да застрашат енергийната сигурност на държавата. Подкрепяме текста най-вече заради изявления на управляващите, че това, което в момента се прави, е, за да може студеният резерв да отиде в ТЕЦ „Марица изток 2“. И ще следим, дали това е така! Защото при всичките положения, които в момента биха могли да възникнат като съмнения по отношение на приемането на този текст, в това число и съответствието му с европейското законодателство, за нас на първо място сто енергийната сигурност на държавата, а тя без функционирането на ТЕЦ „Марица изток 2“ е невъзможна. Искам обаче да обърна внимание на вносителите и най-вече на управлението на Министерството на енергетиката, че продължава политиката на лъкатушене, клатене, отиване в една посока, връщане в обратната, въвеждане на още либерализация, после преминаване на административно-команден режим. Всичко това се прави, без да е ясна перспективата, без да е ясно направлението, без да има стратегия за развитие на енергетиката. Това не може да продължава така, защото в крайна сметка сектор „Енергетика“ няма как да се управлява на парче, няма как да се правят кръпки към Закона за енергетиката, без да има ясна концепция какво правим, накъде вървим, каква цел сме си поставили и какво искаме да постигнем! Защото някак си стана странно интересно защо точно тази година разбрахме, че студеният резерв е проблем на ТЕЦ „Марица изток 2“, а преди три години не беше проблем и тя се отказа от него доброволно. Едва сега преди три дни разбрахме, че едни 50 – 60 млн. лв. биха могли да отидат в ТЕЦ „Марица изток 2“, но две години не са отивали там. Също не е ясно поради каква причина това стана точно сега, а не преди две години? Така, колеги, не се управлява стратегически сектор в държавата. Така, колеги, може да постигнем всичко друго, само не и доверие в тази политика. Така, колеги, можем само да стигнем до положение, в което утре пак ще приемаме някакви законопроекти и пак ще решаваме въпросите на парче, водени от злободневието на деня, а не от интересите на държавата основно и не от интересите на сектор „Енергетика“. Още един път казвам: ще подкрепим този текст. Ще подкрепим този параграф

господин Аталай, заповядайте. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги, разглеждаме един текст, на който не му е мястото в Закона за ЗМСМА, текст, който възникна въз основа на омразата към собствениците на определени електрически централи. Текст, който няма нищо общо със създаване на сигурност и стабилност на електроенергийната система. Ще Ви обясня, колеги, накратко. Съжалявам, че госпожа Петкова не е тук. Имам чувството, че следващият министър, който ще си замине от това правителство, ще бъде тя, когато министър-председателят ще се откаже от заповедта и разпореждането! Да дойде тя тук пред нас да обясни как и по какъв начин ще нарушаваме принципни неща, неща, които са въведени в енергетиката от 2003 г.! Колеги, от 2003 г. има студен резерв. От 2003 г. досега, то е записано в Закона. Това е принципът, който европейските институции изискват от нас. В момента какво правим? В момента се опитваме да преразпределим бизнес, а не е загриженост към енергетиката. В момента се опитваме да се самоубедим, че имаме един преходен период до 2021 г., когато да почнем търговията с капацитет, за да отпадне студеният резерв – това, което е другият принцип на осигуряване сигурност, стабилност и адекватност на електроенергийната система. Колеги, от 31 юли до другия 31 юли нашата енергийна система ще остане, ще виси във въздуха поради липса на сигурност, поради това, че някои хора си мислят, че ако досега цената на студения резерв е определена с тавана от КЕВР, чрез търговете те са взети – последните, на 12 лв. таван определен от КЕВР, спечелени са чрез конкурс от осем предприятия за 9,20 лв. Заповедта, която ще издаде министър Петкова за ТЕЦ – 2, на каква цена ще бъде? Първият ми въпрос. Вторият мой въпрос е: в случай че се натовари цялостната енергийна система със 7500 мегавата, работят осемте блока на „ТЕЦ Марица изток 2“, работят блоковете на Варна, на Бобов дол и всички други мощности в България и изключи една енергийна мощност от АЕЦ-а, откъде ще дойдат, откъде ще се намери студен резерв? Уважаеми колеги, да подвикваш от място за моите мощности –какво ще правят и как ще бъдат, не берете грижа за това нещо.

Още нещо ще Ви кажа. Ако тръгнем, ако Европейският съюз ни даде възможност да търгуваме с капацитет, сега студеният резерв е определен – 600 мегавата, Вие знаете ли, че когато започнем първичния и вторичния автоматичен режим и ръчно управление, тогава ще имаме 1200 мегавата резерв. Сега, ако отиват 56 милиона, тогава вече ще бъдат натоварени до върхово натоварване и не се знае за тези 1200 мегавата колко пари ще отидат. Ерменков от БСП, и Вашата омраза виждам докъде стига. Аз не мога да разбера защо да дадем на „ТЕЦ Марица изток 2“ още 56 милиона, когато поради Вашето предложение миналата година им дадохме 620 милиона и ги декапитализирахме. Включително, когато започнем да търгуваме с капацитета, колеги, Европейският съюз тогава ще изисква от

Уважаеми колеги, уважаема госпожо Министър! Уважаеми господин Николов, да оттеглим това предложение, да обясните на премиера, защото той от енергетика не разбира, че това, което правите в момента, е само омраза и разклащане на енергийната система и ще бъдем осъдени в Европейския съюз. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай. Първо реплики и тогава лично обяснение, господин Ерменков. Реплика ли има? Господин Веселинов, заповядайте.

Не виждам. Господин Аталай, дуплика ще има ли? Заповядайте. Господин Веселинов, Вие поне сте инженер, как смятате, че евентуално тези досега, мисля, че около стотина милиона, са отишли при Кирил Домусчиев през последните години за студен резерв, или от последната година, които са четири милиона? Бихте ли го попитали колко му е печалбата от всичко това?

или са на себестойност – това, което са работили? Може ли да направите такава сметка – 240 човека персонал по поддържане, и блокът, който е за студен резерв, е,

не са дадени. Те са дадени за сигурността и за стабилността на електроенергийната ни система. Не дай си боже да се разпадне електроенергийната ни система, няма да отидете на свиждане нито на господин Николов, нито на госпожа Теменужка Петкова. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Аталай. За лично обяснение – господин Ерменков, заповядайте. ТАСКО Уважаема госпожо Председател! Вземам процедура по лично обяснение малко в нарушение, защото първо искам да благодаря на господин Аталай, че оцени ролята на опозицията затова, че „ТЕЦ Марица изток 2“ продължава да работи, продължава да съществува, казвайки, че ние сме помогнали да бъдат дадени 600 млн. лв. миналата година, така че тя да съществува. Благодаря, господин Аталай. Радвам се, че това сме го направили. Радвам се, че в момента, благодарение на това решение, „ТЕЦ Марица изток 2“, мините и хората, които са заети там, работят. Това, което искам обаче да допълня, е, че нас не ни интересуват мотивите, с които се взема това решение. Не ни интересува дали е, пак казвам, злободневието на деня и както господин Аталай се изрази, омразата към някои от собствениците, или е нещо друго. Нас ни интересува „ТЕЦ Марица изток 2“ да работи, да не се загуби като предприятие, да не се загубят работните места на

Госпожо Председател, аз очаквах да чуя с какво съм засегнал господин Таско Ерменков, но сега ще Ви кажа следното, господин Таско Ерменков: Вие лъжете

Благодаря, госпожо Председател! Уважаеми колеги! Най-лошото, което направихме, е, че допуснахме политиката в енергетиката – строго специфичен сектор в българската икономика, в българската сигурност. За съжаление, това се случи, понеже цялата обстановка в България в момента вече е политическа – много рано започнаха предизборните кампании. Всичко вече е политика, няма никъде експертност, няма никъде да можеш да кажеш мнение там, където не всеки трябва да знае и не е необходимо да знае какво се случва. Първо студеният резерв защо го има?! Абсолютно е прав господин Аталай – 2003 г. е влязъл Законът за енергетиката, 2004 г. е приета, мисля, че Наредба № 11, където са запасите за горива и където са утвърдени, по какъв начин се случват, колко трябва да има от тези запаси, по какъв начин да се случват търговете за студен резерв,

членуват, трябва да има именно такъв резерв от капацитет, който да замести най-голямата инсталирана единична мощност. Коя е най-голямата инсталирана единична мощност в България? Към настоящия момент това е АЕЦ „Козлодуй“ с 1000 мегавата блок, който стана малко повече от 1000 заради увеличението на топлинната му мощност. Винаги студеният резерв е бил 1000 мегавата. Неслучайно са направени тези ПАВЕЦ и водни мощности в Родопите, за да могат при отпадането на един такъв блок, за да не се срине системата, да може, първо, да се поеме именно от водния ресурс на тези ПАВЕЦ и след това вече студеният резерв да заработи и да може да поддържа сигурността на системата. Защото сигурността на системата не е само да изгасне токът. Проблемът е, че ще се случат много по-неприятни неща – от изгаряне на подстанции и така нататък, и фактически системата може да не издържи. Най-вероятно няма да издържи. Този студен резерв винаги е

като държавна ТЕЦ, като собственост на ЧЕЗ, и после като друга собственост, където виждаме, че е почетният председател на ДПС Ахмед Доган.

То по тази логика трябва да видим този ВЕЦ на еди-кой си, понеже се дава от възобновяемите източници, знаете, дългосрочен договор, трябва да го спрем и него, защото бил някой зад него. Трябва да спрем всичките частни ТЕЦ-ове, може би ТЕЦ 1, ТЕЦ 3 също, които са частни и получават капацитети? Въобще не трябва да се разсъждава по този начин. Ние трябва да разсъждаваме, че имаме достатъчно капацитет и мощности да бъдем независими от съседните държави или от милостта на други, които зимата не ни дадоха енергия, когато имахме нужда, защото държахме голямо потребление. Така трябва да се разсъждава, но за жалост не е така. Защо го правим? Това искам да отговоря по обвинението: защо сега сте дали 2-ката и 56 милиона на този или на онзи? Не, ние не сме ги дали, те са си ги спечелили на търг. Ако някой оспорва търга, тогава нека да видим има ли проблем в търга, а не защо са отишли тези пари там или там. Защо ги правим сега?! Ако не беше преходен периодът и във всеки един момент, когато изчистим всички проблеми или влезе Механизмът за капацитета, именно не знаейки дали ще бъде една година, или по-малко от една година, то наистина щеше да бъде грешка да се направят търгове за по една година. Да, можеше да отложим тези търгове или да ги намалим като месеци, но политическата обстановка не го позволява. Тоест виждате какво се случва по улиците, хората не искат да чуят въобще за какво става дума – дали е сигурна системата. Те ще разсъждават тогава, когато няма да имат ток, а в момента искат да не се дават пари тук и там. Поради тази причина, и понеже няма спекулации, когато се дава на една държавна ТЕЦ, този преходен период е наистина политическо решение, не е толкова експертно решение. Политическо е решението да отиват тези пари в държавната ТЕЦ, където сме казали, че това е най-голямата кондензационна централа – така е написано. Така че няма как да отидат парите и да ги следите. То по закон вече министърът няма как да го направи. Министърът на енергетиката по Закона и по Стратегията трябва да гарантира енергийната сигурност.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Симеонов, уважаеми колеги! Колеги, когато корабът е пробит, се надуват спасителните гумени лодки и се пускат във водата. Както каза колегата Ерменков, повечето от хората от нашата парламентарна група са склонни в случая да подкрепят държавната централа. Аз обаче искам да задам пет въпроса, на базата на които да видим следното: колко е пробит корабът, колко се надуват и колко са спасителните гумени лодки и може ли с тесла да правиш законодателство, което да обслужва високотехнологичен сектор като енергетика? Господин Симеонов беше вицепремиер, ако не се лъжа,

има нещо нередно? Вторият въпрос е следният – провеждани са търгове: следва ли от Вашия законопроект и от това волеизявление, че тези търгове са опорочени? Кой ще понесе отговорността за това, че тези търгове към днешна дата се оказват вероятно незаконосъобразни? Трети въпрос: ако тези търгове са били опорочени, следва ли спечелените от компаниите на базата на търга пари да се възстановят в държавния бюджет? Вратата, която се отваря пред нас, е в добра посока – да подкрепим държавната енергетика, обаче въпросите са много! Как ще го направим това? Когато една процедура отговаря на пазарните изисквания – една тръжна процедура, как легитимно със закон тя ще бъде заменена чрез директно предоставяне, дори и на държавна компания? Ние искаме да го направим – говорили сме го в нашата група. Но как ще стане това? Какво ще каже Европейската комисия? И понеже искам да довърша метафората за пробития кораб и за надуваните спасителни лодки, искам да Ви дам два примера. Механизмът за капацитет като механизъм към края на декември миналата година беше безвъзвратно изпуснат и подминат от страна на България заради несработване навреме на редица условия, които българската държава да предостави на Европейската комисия и да участва в Механизма! Разбрахме от министър Петкова, че се отваря врата на България, въпреки че е закъсняла, да ползва този Механизъм за капацитет. Дано да е така. Поставени са няколко условия, ако България иска да ползва Механизма за капацитет. И вторият пример, който искам да Ви дам, който е класически пример за надуването на спасителни лодки по времето на пробит кораб, е, че ако толкова много се грижехме за държавната енергетика, ако всичките ни усилия в правилна посока – да имаме стабилна, предвидима, сигурна енергийна система, бяха искрени, България нямаше да се провали сега на четиридневното заседание на Европейския съвет, където във Фонда за справедлив преход България не каза една дума за комплекса „Марица изток“, а Полша договори, по моя информация, над 100 милиарда за техните топлоцентрали! Е, хубаво вървим… ПРЕДСЕДАТЕЛ от Фонда за справедлив преход. Може да бъркам цифрите, ще бъда коректен – ще Ви се извиня. Може би цялото финансиране за Полша беше на тази сума. да покаже, че наистина ни защитава! Колко може българският бюджет да защити държавната енергетика, ако не го заявим пред Европейския съюз, пред Европейската комисия и пред Съвета като цяло? Така че, уважаеми колеги, да, в тази посока сме! Ще подкрепим това предложение, но искаме да видим как ще стане така, че да отговаря на европейските и пазарните условия, по какъв начин това няма да повлияе на цялостната електроенергийна система! И в крайна сметка дайте отговор на четирите въпроса! Как изведнъж се събудихме и разбрахме, че има проблем – нещо, на което сме били свидетели години наред? Благодаря Ви за вниманието.

Многократно беше произнесена фразата „пуснахме политиката в енергетиката“. Тя, политиката, е във всяка една сфера на икономическия живот. За съжаление, политиците влязоха твърде силно в енергетиката.

в страната – този на ДПС, че получи студен резерв за 50 млн. лв. грубо, при условие че на практика се е включвал десет пъти да работи. И хората казват: какво значи 10 милиона? Не е ясно колко ток е произвел – поне аз нямам такава информация. И хората от улицата казват: какво, плащаме на Ахмед Доган за едно включване на ТЕЦ-а по 10 млн. лв.?! Това са основателни въпроси в една среда и всеки политик, който става собственик на такава мощност, трябва да знае, че носи риск носи риск – носи риск от обществена критика! А ние сме хора, които трябва да се съобразим с обществената критика. Това беше решението на Политическия съвет между ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Затова политиката сега е в енергетиката.

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители да влязат в залата.

Съобщение за парламентарен контрол към този момент: Първи ще отговаря заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Полина Шишкова. Втори отговаря заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Тя ще отговори на един въпрос от народния представител Павел Шопов. Трети е министърът на вътрешните работи Младен Маринов. Той ще отговори на един въпрос от народния представител Тодор Байчев. Четвърти отговаря министърът на здравеопазването Кирил Ананиев. Той ще отговори на три въпроса от народните представители Пламен Христов и Боряна Георгиева; Валентина Найденова; и Георги Михайлов и на едно питане от народните представители Дора Янкова, Десислав Тасков и Кристина Сидорова. Пети отговаря министърът на труда и социалната политика Деница Сачева. Тя ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Светла Бъчварова и Георги Гьоков. Шесто, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Иван Ченчев. Седми отговаря министърът на икономиката Емил Караниколов. Той ще отговори на четири въпроса от народните представители Румен Гечев; Дора Янкова; Георги Гьоков; и Димитър Данчев. Осми отговаря министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Тя ще отговори на един въпрос от народните представители Цветан Топчиев

Драгомир Стойнев, Антон Кутев и Крум Зарков; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Андреев. Поради ползване на отпуск по болест в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Това е до момента парламентарният контрол. В случай на промяна в програмата за парламентарен контрол народните представители ще бъдат уведомени допълнително. Информацията ще бъде качена на